pitanja.)Podeliću svima opomene, ali će glasanja biti. Neće se ovde ponoviti ono što ste radili malopre na odboru. Ja vam garantujem. Ako treba, ja ću voditi svaki odbor, ali će parlament raditi. To vam garantujem.Nastavljamo rad i prelazimo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, u načelu.Zaustavite glasanje dok napravimo red u sali i da možemo da pristupimo glasanju. Molim vas, zaustavite glasanje.Pošto

glasanje.Pošto nisam bila u mogućnosti da sprovedem na pravi način glasanje o prvoj tački dnevnog reda, molim vas, pažljivo me slušajte, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, u načelu.Molim

Gordana Čomić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje

poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Stavljam na glasanje ovaj

amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Miroslava Stanković Đuričić i Zoran Krasić.Stavljam na glasanje

Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Stavljam na glasanje ovaj

DS.Stavljam na glasanje

prihvatio je ovaj amandman u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima.Stavljam na glasanje ovaj

smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku, u

pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/B“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, u celini.Zaključujem glasanje

i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u

na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan sa Statutom Fonda za zapadni Balkan, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, u

na glasanje Predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Dosta je bilo, u

Čudno je da predlagač ne dođe da glasa za svoje izmene, naravno.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka, u

Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini. Hvala.